Gospodin Zdravko Marić, državni tajnik u Ministarstvu financija. Izvolite. **Marić, Zdravko** Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, dame i gospodo zastupnici. Pred vama je na stolu, dakle nacrt Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reviziji. Zakon o reviziji, inače donesen je krajem 2005. godine, objavljen u "Narodnim novinama" broj 146 i stupio je na snagu 20. prosinca 2005. godine. U vrijeme njegovog donošenja on je bio usklađen s tzv. Osmom direktivom Europske unije koja je u međuvremenu izmijenjena, izmijenjena je sredinom 2006. godine donošenjem nove direktive Europskog kojim je zapravo na nešto drukčiji način propisana revizija godišnjih financijskih izvješća i konsolidiranih financijskih izvješća kompanija odnosno tvrtki. Također u okviru pregovora s Europskom unijom, poglavlje 6 – Pravo trgovačkih društava, jedan dio odnosi se i na područje revizije, posebice zakonske revizije u kom dijelu se treba zapravo uskladiti s pravnom stečevinom Europske unije. Sukladno tome, izrađen je ovaj Prijedlog zakona kojim će se Zakon o reviziji u cijelosti uskladiti s pravnom stečevinom Europske unije. Ja bih ovdje dame i gospodo htio samo u kratko reći, dakle o najvažnijim promjenama i izmjenama u ovom zakonu. U predloženim izmjenama i dopunama Zakona o reviziji, dakle propisana je mogućnost obavljanja revizije i stranim revizorima na područje Republike Hrvatske, dakle uz domaće i strane uz uvjet u svakom slučaju da strani državljanin mora prije svega nostrificirati stranu ispravu kojom dokazuje zvanje ovlaštenog revizora, a isto tako i položiti određene testove, odnosno provjeriti će se i njegovo poznavanje zakonodavstva Republike Hrvatske. Također, u zakonu se mijenjaju odredbe koje se odnose na javni nadzor. Naime, do sada javni nadzor nad revizorskom strukom i Hrvatskom revizorskom komorom, bilo u nadležnosti u Ministarstva financija. Prema direktivi, prema osmoj direktivi zahtjeva se da javni nadzor nad revizorskom strukom pa tako i komorom, bude u nadležnosti, neovisnog, potpuno neovisnog tijela. I stoga je predloženo da takav nadzor provodi Odbor za javni nadzor čije članove na prijedlog ministra financija imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske. Predloženim zakonom, također izmijenjeni su uvjeti koje moraju ispunjavati ovlašteni revizori koji obavljaju provjeru kvalitete rada revizorskih društava, samostalni revizora i ovlaštenih revizora. Umjesto dosadašnjih deset godina, ovlašteni revizori moraju imati pet godina iskustva na poslovima revizije, a imenuje ih Upravno vijeće komore uz prethodnu suglasnost Odbora za javni nadzor. Također nove odredbe zakona odnose se i na tzv. izvješće o transparentnosti koje revizorska društva i samostalni revizor sastavljaju prilikom obavljanja revizije društva od javnog interesa kao što su trgovačka društva čiji vrijednosni papiri kotiraju na burzi, banke i druge financijske institucije te trgovačka društva od posebnog državnog interesa čiji temeljni kapital prelazi 300 milijuna kuna. Izvješće o transparentnosti sastavlja se iz razloga kako bi se dobila opća slika i uvid u revizorska društva koja obavljaju unaprijed navedene revizije. Također predloženim izmjenama i dopunama i dopunama zakona propisana je i zamjena tzv. rotacija ovlaštenih revizora pri obavljanju revizija financijskih izvješća, subjekata od javnog interesa, s time da ovlašteni revizor može ponovno sudjelovati u obavljanju revizije kod istog subjekta nakon proteka razdoblja od najmanje dvije godine. Tu treba napomenuti zapravo da se na taj način želi postići neovisnost ovlaštenih revizora od revidiranog subjekta što nužno nužno ne znači promjenu revizorskog društva već samo ovlaštenog revizora koji je potpisnik revizorskog izvješća. Također značajna promjena u predloženim izmjenama i dopunama Zakona o reviziji, odnosi se na prestanak važenja tarife revizorskih usluga prije svega radi usklađenja s pravnom stečevinom Europske unije, ali u svakom slučaju i poštivanja načela slobodne tržišne utakmice. Također treba reći da su naknade koje su ugovorene temeljem tarife revizorskih usluga do stupanja na snagu ovoga zakona, također ostaju na snazi do ispunjenja ugovornih obveza za koje su ugovorene. Konačno ja bih samo rekao da odredbe o objavi izvješća o transparentnosti i rotaciji, odnosno zamjena revizora stupa na snagu danom pristupa Republike Hrvatske Europskoj uniji. Hvala lijepo. Hvala. Žele li izvjestitelji radnih tijela? Da. U ime Odbora za financije i državni proračun, predsjednik Odbora, gospodin Marić. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Poštovani predstavnici Vlade, cijenjeni kolegice i kolege. Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspravio je na 10. sjednici održanoj 12. lipnja 2008. godine Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reviziji, s Konačnim prijedlogom zakona koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 5. lipnja 2008. godine. Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspravljao je o predmetnom zakonu na temelju članka 65. Poslovnika Hrvatskoga sabora kao matično radno tijelo. Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora jednoglasno je podržao prijedlog Vlade Republike Hrvatske da se sukladno članku 161. Poslovnika Hrvatskoga sabora, ovaj zakon donese po hitnom postupku s obzirom da se radi o usklađivanju zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom U raspravi na Odboru posebno je podržano ukidanje tarife revizorskih usluga koje će omogućiti da se utvrđivanje plaćanja naknade za revizorsku uslugu određuje ugovorom, odnosno u tržišnom okružju. Međutim, upozoreno je i na potrebu veće odgovornosti poreznih savjetnika i ovlaštenih revizora koji svojim radom bitno utječu na donošenje poslovnih odluka odgovornih osoba u tvrtkama. Nakon provedene rasprave Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora odlučio je jednoglasno predložiti Hrvatskom saboru donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reviziji. Hvala lijepa. Otvaram raspravu. U ime kluba SDP-a, gospođa zastupnica Dragica Zgrebec. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Predstavnici ministarstva, kolegice i kolege. Važnost revizije proizlazi iz njezine svrhe da davanje mišljenje o financijskim izvješćima poveća njihovu vjerodostojnost kod vlasnika burze, poslovnih partnera i drugih korisnika. Revizorsko mišljenje stvara povjerenje između upravljačke i vlasničke strukture u poduzeću i zato je njegova važnost značajna. Korporativni skandali koji su se dešavali, nije isključeno da se neće dešavati kao što su npr. najpoznatiji u svijetu je bio Enron, ali nije se to izbjeglo ni u Hrvatskoj pa smo imali takav slučaj sa Riječkom bankom, ojačali su potrebu za sofisticiranije uredbe i bolji nadzor i zahtijevaju učinkovitu akciju radi poticanja povjerenja u tržište i njegove mehanizme. Revizija financijskih izvješća je nužnost u uvjetima tržišnog gospodarstva, jer su vlasnici kapitala zainteresirani da neovisni stručnjaci ocijene realnost i objektivnost poslovnih izvještaja. Rizik revizije proizlazi iz mogućnosti neprimjerenog revizorskog mišljenja o financijskim izvješćima i zato je značajna odredba o neovisnosti revizora. Ti rizici su veći ako nema interne kontrole i unutarnjeg nadzora ili su oni neadekvatni. Izmjene i dopune Zakona o reviziji o kojima danas raspravljamo, uvjetovane su usklađenjem sa europskim zakonodavstvom, odnosno pregovorima sa Europskom unijom o Poglavlju VI. pravo trgovačkih društava i to u dijelu koji se odnosi na međunarodne računovodstvene standarde i reviziju. unije prihvaćen je sustav financijskog izvješćivanja koji obuhvaća pravila o godišnjem izvješćima, međunarodnim računovodstvenim standardima izvješćivanja te pravila o obveznoj reviziji. Posebno se traži da nema diskriminacije državljana zemalja Europske unije u odnosu na državljane vlastite zemlje pa se to odnosi onda i na revizore i vidimo i adekvatnu izmjenu u ovom zakonu. Na području financijskog izvješćivanja pravna stečevina utvrđuje pravila za prikazivanje godišnjih i konsolidiranih računa uključujući pojednostavljena pravila za mala i srednja poduzeća. Primjena međunarodnih računovodstvenih standarda obvezna je za neke entitete od javnog interesa, radi se o bankama, financijskim institucijama, trgovačkim društvima čiji vrijednosni papiri kotiraju na burzi, tvrtkama koje država ocijeni da su joj od posebnog interesa. Pravna stečevina propisuje pravila za odobrenje profesionalni integritet i neovisnost statutornih revizora. Kroz institucionalni okvir treba posebno urediti licenciranje ovlasti profesionalnih organizacija i kontrolu kvalitete revizije te provjeru sigurnosti kvalitete koju trebaju utemeljiti i provoditi odgovarajući organi države. Posebno treba osnažiti internu reviziju i nadzor odnosno tzv. superviziju revizorskih tvrtki. Svjetska banka posebno je istakla provjeru primjene zakona, pa je potrebno provesti i njezine preporuke. I u nastavku izlaganja željela bih se osvrnuti na neke od članaka koji se mijenjaju u ovom zakonu, na koje imamo određene primjedbe ili Odnosi se to na članak 3. koji je vezan uz postojeći članak 7. Člankom 3. vrši se promjena u smislu direktive da na području Republike Hrvatske reviziju mogu obavljati strani revizori. U sadašnjem članku 7. za stjecanje certifikata kandidat je između ostalih uvjeta morao zadovoljavati i sljedeća dva, a to je da je hrvatski državljanin i da poznaje hrvatski jezik. Novom izmjenom ovoga članka ova dva uvjeta za stjecanje certifikata su izostavljena, ali se istovremeno u točci 4. izmijenjenog članka 7. kaže da će se strana isprava nostrificirati nakon provjere predlagateljevog poznavanja zakonodavstva Republike Hrvatske potrebnog za obavljanje revizorskog posla, a provjera će se vršit na hrvatskom jeziku. Postavlja se pitanje, ako nije uvjet poznavanje hrvatskog jezika kako će ovakvo ovakvo dokazivanje kandidat izvršiti na hrvatskom jeziku, pa postavljamo pitanje je li to stvarno onda usklađenje ili je to tako na mala vrata zapravo provučen jedan od uvjeta koji tu ne bi trebao biti? Članak 7. nadopunjuje se sa novim člankom 17.a i odnosi se na izvješće o transparentnosti koje sastavljaju revizori koji obavljaju reviziju društava od javnog interesa. Izvješće o transparentnosti treba dati uvid u revizorska društva koja obavljaju takvu reviziju. treba sadržavati bitne kvalitete revizora odnosno revizorskog društva što ima značajnu ulogu i kod revizorskog mišljenja koje daju za subjekte od posebnog interesa. I ocjenjujemo da je to važno i danas, pa postavljamo pitanje zašto se odgađa primjena ove odredbe do Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije? Isto se odnosi na članak 10. koji uvodi novi članak 26.a i propisuje najduži rok u kojem revizor može vršiti subjekata od posebnog interesa, dakle na sedam godina i tada predlaže odnosno definira zamjenu na rok od dvije godine, također sa primjenom kada Hrvatska postane punopravna članica Europske unije. Mislimo da to nisu takvi uvjeti koji se ne bi mogli u kratkom roku zadovoljiti. Novina je izmjena članka 20. koji izostavlja revizorske tarife i na to naši domaći revizori imaju značajnije primjedbe. Ocjenjujemo da se treba i taj dio uskladiti odmah jer sada važe najniže tarife odnosno naknade koje utvrđuje Revizorska komora. Treba reći da u ovom trenutku je na snazi takvo bodovanje da se u obzir uzima ukupni prihod, vrijednost aktive i broj zaposlenih pa tako npr. najniža tarifa iznosi 15 bodova, bod iznosi tisuću kuna, dakle najniža naknada za revizorsko izvješće u malim poduzećima je minimalno 15 tisuća kuna. Treba podržati zakonsko uređivanje sprečavanja sukoba interesa koje je propisano novim člankom 26.b kojim se ograničava na dvije godine mogućnost zapošljavanja revizora u upravljačkoj strukturi društva koje ga je revidiralo. Obveza da se makne nadzor Ministarstva financija uređena je na način da se osniva Odbor za javni nadzor koji zamjenjuje dakle ovu kontrolu koja je do sada bila unutar Ministarstva financija. I na kraju da kažem da ćemo u klubu SDP-a glasati za prihvaćanje Izmjena i dopuna Zakona o reviziji. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. U ime kluba HDZ-a gospodin zastupnik Vladimir Ivković. Izvolite. Gospodine predsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Ovo pitanje je jedno od temeljnih pitanja gospodarskog poslovanja posebno s pozicije vlasnika, ali isto tako nije nezanimljivo ni sindikatima

mnogočemu ovisi sudbina nekih tvrtki a i problemi koji zbog tih nejasnoća mogu nastati. Klub HDZ-a podržat će ovaj zakon zato jer sadrži bitne odredbe koje u toj pravnoj nesigurnosti ili više bih rekao činjeničnoj nesigurnosti u bitnome poboljšava način i kvalitetu kako doći do adekvatnog izvješća koje će pokazivati pravo stanje stvari u trgovačkim društvima. To će se ostvariti kroz uvođenje javnog nadzora nad revizijskom strukom, ali i kroz provjeru kvaliteta rada samih revizora. Zakon o reviziji općenito uređuje obavljanje revizije financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja obveznika revizije, određuje osobe ovlaštene za pružanje usluga revizije, uvjete za obavljanje usluge revizije, revizijski odbor, osnivanje i rad Hrvatske revizijske komore te nadzor njezina poslovanja, nadzor i provjeru kvalitete rada revizorskog društva, samostalnih revizora i ovlaštenih revizora, izdavanje i oduzimanje dozvola za obavljanje usluga revizije te druga pitanja vezana uz reviziju. Zakon je u vrijeme donošenja bio usklađen sa 8. Direktivom Europske unije koja je izmijenjena 17. svibnja pa sukladno tome i prema novoj direktivi potrebno je uskladiti odredbe Zakona o reviziji na već spomenuta područja, dakle u dijelu mogućnosti obavljanja revizije stranih revizora na području Republike Hrvatske, u provođenju javnog nadzora nad revizijskom strukom u provjeri kvalitete rada revizijskih društava, samostalnih revizora i ovlaštenih revizora. Predloženim izmjenama revizor može biti i strana pravna osoba odnosno, koji će se povjeriti sam posao revizora, tada je javni nadzor nad revizorskom strukom i komorom bio u nadležnosti Ministarstva financija. Još jedanput želim istaknuti značenje ove problematike, s obzirom na podatke i revizijska izvješća koja mogu od već spomenutog Slučaja "Enron" u kojemu je praktički lažno ili ili skriveno revizijskog izvješće dovelo do toga da su svi zaposlenici ostali i čak bez mirovinskih prava, odnosno mirovinskih fondova, a naravno i bez radnih mjesta, a vlasnici bez svojih imovina, ali i u našoj bližoj sredini se često puta se postavlja pitanje, gdje na mom lokalnom području tekstilne tvrtke, pa se nadmudruju jedan vlasnik, drugi vlasnik u tome da li je revizijsko vijeće adekvatni odraz stvarnoga stanja. Po jednima nije, jer je prikazano stanje zaliha ovako, po drugima je i naravno da onda kada se treba o tim tim krajnostima odlučiti je ovo poboljšanje kvalitete samih revizijskih izvješća i nadzor nad njima od bitnog značenje za budući rad tih tvrtki. Javni nadzor podliježe i postupci na temelju kojih su izdane dozvole za rad revizijskih društava i certifikati ovlašteni na revizorima, zatim provjera standarda vezanih uz profesionalnu etiku, unutarnju kontrolu, kvalitete revizijskih društava, provjera kvalitete rada itd. Nadzor će provoditi Odbor za javni nadzor, čiji članovi na prijedlog ministra financija imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske. Članovi odbora moraju biti stručne osobe, poznavatelji područja revizije, a koji se posljednje tri godine ne bave aktivnom revizijom, moraju biti zastupljeni iz različitih područja i ispunjavati određene, naravno i stručne uvjete, kao što su završeni studij druge razine studija prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz područja prava i ekonomije. O svome radu odbor izvještava Vladu Republike Hrvatske, a program rada odbora i izvješće o radu moraju se objaviti i i na internetskim stranicama i na taj način transparentno postati dostupni svima. Članovi odbora biraju se na razdoblje od 4 godine i njihove aktivnosti financiraju se iz državnog proračuna iz razloga njihove financijske i potpune samostalnosti. Drugo područje, područje kontrole provjere kvalitete rada revizorskih društava je područje koje čak ni druge države još nisu u Europskoj uniji uvele u potpunosti, ali polako se uvodi i na neki način je jamstvo da će ista izvješća ili barem približno sadržavati iste pokazatelje i na isti način prezentirate iste podatke i iste pokazatelje. Provjera kvaliteta rada provodit će se i nadalje jednom u 6 godina, a najmanje jednom u 3 godine kod revizijskih društava ili samostalnog revizora koji obavljaju revizije subjekata od javnog interesa. Međutim, za ovlaštene revizore koji obavljaju provjeru kvalitete rada bitni su određeni uvjeti koje moraju ispunjavati, a to je petogodišnje iskustvo na poslovima revizije, te da ih imenuje upravno vijeće komore uz prethodnu suglasnost Odbora za javni nadzor, dvostruki nadzor. Provjera kvalitete rada mora biti organizirana na način da bude neovisna o revizorima i društvima koje podliježu reviziji. Stoga će ovlašteni revizori koji provode provjeru kvalitete rada, biti financirani iz sredstava komore koja su potrebna izdvojiti u tu svrhu i na taj način se opet jamči samostalnost i objektivnost provjere kvalitete. Nove uredbe u zakonu odnose i na izvješće o transparentnosti koje revizorska društva i samostalne revizije stavljaju prilikom bavljenja revizije društva od javnog interesa, kao što su trgovačka društva čije vrijednosni papiri kotiraju na burzi banke itd., odnosno trgvoačka društva čiji temeljni kapital prelazi 300 milijuna kuna. Osim izvješća o transparentnosti, zakon je propisao i zamjene odnosno rotacije, nakon 7 godina od početka revizije mora se mijenjati osoba koja obavlja reviziju i na taj način se sprečava da u dogovoru između revizora i onog koga naručuje se stalno ponavljaju isti pristupi u obavljaju revizije, a i u sadržaju izvješća. Ovlašteni pri obavljanju revizije su od javnog interesa, s tim da ovlašteni revizor može ponovno sudjelovati u obavljanju revizije kod istog subjekta nakon proteka razdoblja od najmanje 2 godine. Dakle, nužna pauza u kojoj će moći netko drugi ukazati na nepravilnosti prethodnog revizora. Ujedno revizor ne smije 2 godine postati član uprave društva, čije je reviziju potpisao i na taj način se sprječava mogući kriminalni način rada u smislu namještanja rezultata i kasnije nagrađivanja za takvo revizijsko izvješće. I na kraju, pitanje revizijskih tarifa ovim zakonom se prepušta tržištu. To je i do sada bilo jedno od pitanja kojima se teško uspoređivala opseg nekog revizijskog izvješća, posebno u tvrtkama gdje je obavezno po zakonu bila javna nabavka. Pa se postavljalo pitanje što je to što je to uopće predmet natjecanja i što je predmet skupština trgovačkih društava kada se odlučuje o povjeravanju revizije? Da li je to samo želja vlasnika da ta i ta kuća to izvršava ili se mora poštivati osnovni trgovački princip, odnosno Zakon o javnoj nabavi u smislu najpovoljnije ponude i cijene. četiri osnovana elementa zbog kojih je ovaj zakon i ovo područje bitnije poboljšana kvaliteta zakonskog uređenja. I u tom smislu još jedanput ponavljam, će HDZ podržati ovaj prijedlog. Hvala. Hvala. U ime kluba HSLS-a, HSU-a, gospodin zastupnik Antun Korušec. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Poštovani predstavnici ministarstva, kolegice i kolege. Ovaj zakon je zaista izuzetno važan, jer je istinitost i objektivnost u domeni revizije zapravo jedan od najvažnijih preduvjeta financijske discipline. Pa mi zato dopustite da podsjetim da je Zakon o reviziji koji je bio donesen krajem 2005. godine do danas pokazao neke nedostatke i da se zaista objektivno ukazala potreba tijekom njegove primjene za uskladbu određenih zakonskih odredbi, pa i za određene značajne zakonske iskorake, odnosno izmjene. Dakako da potrebu donošenja novoga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reviziji nalaže i usklada zakonodavstva Republike Hrvatske sa pravnom stečevinom Europske zajednice. Radi objektivnosti mislim da je potrebno reći da su i do sada izvješća o radu revizije u ovom Saboru dobivala pohvalu, zbog svoje objektivnosti, zbog svoje sveobuhvatnosti i zbog svoje stručnosti. Osobito važna pitanja koja se uređuju novim Prijedlogom zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o reviziji su sljedeća. Mogućnost obavljanja revizije stranih revizora na području Hrvatske, provođenje javnog nadzora nad revizorskom strukom, provjera kvalitete rada revizorskih društava, samostalnih revizora i ovlaštenih revizora, te uvjeti za stjecanje certifikata za zvanje ovlaštenog revizora. Dakle, uvažavajući europska iskustva certifikat se mora izdati i revizorima iz drugih država, tako da reviziju pod propisanim uvjetima mogu obavljati i strani državljani. A što se tiče javnog nadzora nad revizorskom strukom i komorom javni nadzor mora provoditi tijelo neovisno od struke i javni nadzor mora biti djelotvoran a mogu ga provoditi samo osobe koje nisu profesionalno angažirane u provođenju revizija. Svakako se podrazumijeva i očekuje da takve osobe moraju biti stručne i moraju biti moralne, uz to što je preduvijet da su dobri poznavatelji revizije. Radi tog je predviđeno i formiranje odbora za javni nadzor koji odbor na prijedlog ministra financija imenuje i razrješava Vlada. Ovako predloženo rješenje ili rješenja smatramo jako dobrim. Kao što smatramo i jako dobrim rotaciju ovlaštenih revizora pri obavljanju revizija financijskih izvještaja, subjekata od javnog interesa. Odredba da ovlašteni revizor može ponovo sudjelovati u obavljanju revizije kod istog subjekta, nakon proteka razdoblja razdoblja od najmanje dvije godine ide značajno u prilog postizanja i jačanja neovisnosti ovlaštenih revizora i jačanja digniteta revizorske struke za što vjerujem da se svi zalažemo. Izuzetno je važno također i konačno uspostavljanje provjere kvalitete revizorske struke, uloga komore je ovdje vrlo važna jer mora provjeravati neovisnost i objektivnost revizije, metodologiju i pravila revizorske struke, te primjenu zakona i međunarodnih revizijskih standarda. Smatram da je posebno važno i u klubu to smatramo financiranje ovlaštenih revizora za provođenje procjene kvalitete rada i sredstava komore što dovodi do financijske neovisnosti revizora koji provode provjeru kvalitete rada kod revizorskih društava i samostalnih revizora a time i dobre i i valjane percepcije u javnosti o revizorskoj struci koja je također često bila napadana. Nove odredbe zakona koje se odnose na sastavljanje izvješća o transparentnosti koja se sastavljaju prilikom obavljanja revizije društava od javnog interesa također po našoj ocjeni zaslužuju pohvalu. Ovdje u promišljanju ove ukupne problematike ne smijemo zaboraviti ili zapostaviti unutarnju reviziju i kontrolu koja je izuzetno važna i iz iskustava koja imam iz dugogodišnjeg radnog iskustva koja još uvijek nije uspostavljena na način kako bi trebala to biti. Zaključno, ocjenjujući Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reviziji dobrim i potrebnim Klub zastupnika HSLS-a i HSU-a podržati će predmetni zakon. Zahvaljujem. U ime kluba HDSSB-a, uvaženi zastupnik Vladimir Šišljagić. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, predstavnici ministarstva, uvažene kolegice i kolege. Pa evo nešto više od 2,5 godine je proteklo od početka primjene Zakona o reviziji koji je stupio na snagu 20. prosinca 2005. godine i koji je prethodno bio usklađen sa

Direktiva Europske unije izmijenjena to je evo i ovaj Prijedlog izmjena i dopunama Zakona o reviziji pred nama u onom dijelu naravno koji se odnosi za potrebe usklađenja za zakonodavstvom Europske unije. Rečeno je ovdje za govornicom važnost revizije odnosno važnost neovisnosti revizije. Ja ću se osvrnuti samo sa nekoliko rečenica na predložene izmjene i dopune. Prije svega omogućavanje izmjene i dopune u onom dijelu u kojem se omogućava i stranim državljanima, strancima odnosno, njihovim revizorskim kućama revizija u dijelu revizija, dakle, na području Republike Hrvatske. Dakle, ostaje upitno ovo nostrifikacija diplome. Ta nostrifikacija naravno, odnosno uvjerenja o uvjetima uvjetima koji su potrebni za provedbu revizije i ova provjera hrvatskih zakona naravno koji su potrebni u kvalitetnom obavljanju revizije na hrvatskom jeziku. U svakom slučaju ja vjerujem da će uvjeti koji su važeći i za one koji moraju imati potrebne uvjete za reviziju važiti isto tako i kod nostrifikacije razno raznih uvjerenja stranih državljana tako da će se dovesti u istu razinu. Drugo, za kvalitetni pomak, i to je kvalitetni pomak omogućavanje javnog nadzora, odnosno ustrojavanje odbora za javni nadzor. Međutim, evo ja bih tu razmišljajući o načinu kako dolazimo do članova odbora za javni nadzor, dolazi malo u dvojbu da li je baš dobro da članove ovoga odbora na prijedlog ministra financija imenuje Vlada Republike Hrvatske. Pa možda promisliti o tome da ipak uvažavajući da zaista i revizija ali i ovaj Odbor za javni nadzor stvarno treba biti neovisan. Dakle, neovisan i od onih koji obnašaju vlast. Čini mi se da u ovom slučaju, u slučaju ovakvog načina imenovanja članova za, odnosno članova Odbora za javni nadzor ne postiže se ta neovisnost s obzirom da se ovi članovi imenuju od strane Vlade Republike Hrvatske a na prijedlog ministra financija. Rotacija ovlaštenih revizora koja je unesena u ove izmjene i dopune a koja govori da osoba revizor ne može kroz dvije godine obavljati reviziju istoga društva. Mislim da se treba proširiti. ne samo osoba nego i revizorska kuća dakle revizorska kuća koja je obavljala reviziju društva od javnog interesa odnosno onog društva, trgovačkog društva na kojeg se odnosi ovaj članak zakona. Dakle revizorska kuća ne bi trebala odnosno ne bi smjela obavljati reviziju kroz dvije godine odnosno naredne dvije godine. Dakle moguća je situacija da jedna revizorska kuća imenuje revizora jednog trgovačkog društva ali za godinu dana ta ista revizorska kuća imenuje drugog revizora za obavljanje revizije trgovačkog društva. Dakle mislim da se ovo treba odnositi i na pravnu osobu odnosno revizorsku kuću. I konačno kada govorimo o rotaciji ovlaštenih revizora, izvješću o transparentnosti mislim da nema nikakvog razloga čekati da Hrvatska pristupi Da se ove odrednice i izvješće o transparentnosti i ono što se odnosi na rotaciju ovlaštenih revizora može primijeniti u onom trenutku kada ove izmjene i dopune stupe na snagu. Evo zahvaljujem na pozornosti. Hrvatski demokratski savez Slavonije i Baranje prihvatit će ovaj Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reviziji. Hvala. Zahvaljujem. Time smo završili raspravu po klubovima. Prelazimo na pojedinačnu raspravu i uvažena zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. Izvolite. Odustaje. Uvažena zastupnica Vesna Buterin. Izvolite. **Buterin, Vesna (HDZ)** Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, gospodine državni tajniče sa suradnikom, kolegice i kolege zastupnici. Revizija je postupak ocjenjivanja i ispitivanja financijskih izvještaja te podataka i metoda koji se primjenjuju pri sastavljanju financijskih izvještaja na temelju kojih se daje stručno mišljenje o realnosti i objektivnosti stanja imovine, kapitala, obveza i rezultata poslovanja poduzetnika. Revizija obuhvaća ispitivanje i ocjenu poslovanja, organiziranosti poslovnih funkcija, načina donošenja poslovnih odluka i funkcioniranja informacijskog sustava. Reviziju obavljaju pravne osobe koje su registrirane za obavljanje revizije. Želim ovdje naglasiti da je uloga revizije u poslovanju poduzeća od iznimno velike važnosti jer mišljenja koja revizori daju u svojim izvješćima moraju usmjeravati donošenje poslovnih odluka od strane menagementa u poduzećima a naravno uz to i njihovo preuzimanje odgovornosti za određene postupke koje oni poduzimaju. Zakonom o reviziji koji je donesen krajem 2005. godine uređuje se obavljanje revizije financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja obveznika revizije. Određuju se osobe koje su ovlaštene za pružanje usluga revizije, uvjeti za obavljanje usluga revizije, revizorski otpor, osnivanje i rad Hrvatske revizorske komoore te nadzor njezina poslovanja, nadzor i provjera kvalitete rada revizorskih društava, samostalnih revizora i ovlaštenih revizora, izdavanje i oduzimanje dozvole za obavljanje usluga revizije te druga pitanja vezana za reviziju. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reviziji o kojem danas ovdje raspravljamo prije svega omogućuje da se Zakon o reviziji u cijelosti uskladi sa pravnom stečevinom Tako je u predloženim izmjenama i dopunama Zakona o reviziji propisano nekoliko novina. Prva od njih je dakle mogućnost obavljanja revizije stranih revizora na području Republike Hrvatske na način da ovlašteni revizor može biti državljanin Republike Hrvatske ili pak strani državljanin kome je potrebno nostrificirati stranu ispravu kojom dokazuje zvanje ovlaštenog revizora. Nadalje u zakonu se mijenjaju i odredbe koje su vezane za javni nadzor. Naime kao što znamo do sada je javni nadzor nad revizorskom strukom i Hrvatskom revizorskom komorom bio u nadležnosti Ministarstva financija a prema ovim izmjenama Zakona zahtijeva se da javni nadzor nad revizorskom strukom pa tako i komorom bude u nadležnosti javnog neovisnog tijela što je vrlo bitno. Predloženim zakonom isto tako izmijenjeni su i uvjeti koje moraju ispunjavati ovlašteni revizori koji obavljaju provjeru kvalitete rada revizorskih društava, samostalnih revizora i ovlaštenih revizora. Nove odredbe zakona odnose se isto tako i na izvješće o transparentnosti koje revizorska društva i samostalni revizor sastavljaju prilikom obavljanja revizije društva od javnog interesa kao što su trgovačka društva čiji vrijednosni papiri kotiraju na burzi i druge financijske institucije te trgovačka društva čiji temeljni kapital prelazi 300 milijuna kuna. Isto tako predloženim zakonom propisana je i zamjena ovlaštenih revizora pri obavljanju revizija financijskih izvješća, subjekata od javnog interesa s time da ovlašteni revizor može ponovo sudjelovati u obavljanju revizije kod kod istog subjekta nakon proteka razdoblja od najmanje dvije godine. To je vrlo važno zato što se na taj način isto tako želi postići neovisnost ovlaštenih revizora od revidiranog subjekta. Ono što je još važno i ono što je još jedna novina u ovim izmjenama i dopunama zakona jest da se, odnosi se na prestanak važenja tarife revizorskih usluga zbog usklađenja s pravnom stečevinom Europske unije te poštivanja načela slobodnog tržišta. Na kraju želim naglasiti da dajem punu podršku u donošenju ovoga zakona zato što ove izmjene i dopune zakona prije svega omogućit će da revizorski postupak odnosno provođenje revizijskog procesa bude još kvalitetnije. Hvala. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Uvaženi zastupnik Emil Tomljanović. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, uvaženi državni tajniče, poštovane kolegice i kolege. Pa evo ja ću isto kao i moji prethodnici uvodno konstatirati da uistinu podupirem ovaj prijedlog zakona koji je jedan kvalitetan propis u oblasti financija, oblasti prava trgovačkih društava i ne samo iz razloga što ga uistinu dakle ove institute usklađujemo sa uredbama Vijeća Europe, pravnom stečevinom Vijeća Europe nego i zbog toga što će institut institut revizije upravo temeljen na ovog propisa na jedan kvalitetan, moderan način biti uređen i u Republici Hrvatskoj i uistinu ovaj propis u tom smislu apsolutno treba poduprijeti. Po mom mišljenju sam propis ima 4 osnovne novine, 4 ta osnovna elementa pa da se i ne ponavljamo, da ne govorim ono što su moje kolege prethodno govorili dakle, ta četiri osnovna elementa sistematizirano bi se odnosila na iduće institute. Prvo, dakle javni nadzor u smislu razrade nadležnosti naravno Odbora za javni nadzor. Drugo, provođenje provjere kvalitete rada revizora isto kao jedan novi ili na novi način uređen institut. Zatim pod tri obveza podastiranja u određenim situacijama izvješća o transparentnosti kao razrada načela javnosti rada, a pogotovo kada se radi o subjektima od javnog interesa i četvrti element ili četvrti dio koji se odnosi na ove novine, a zapravo nam daje odgovor na pitanje tko sve može obavljati revizorski posao u Republici Hrvatskoj, jer su i u tom smislu ovim zakonom predviđene izmjene. Krenimo redom. Dakle, prvo što se tiče javnog nadzora za podržati je u prvom redu one izmjene koje se odnose na institut javnog nadzora nad revizorskom strukom ali i komorom. Naime, dosadašnje rješenje je bilo ovakvo. Dakle, javni nadzor je bio u nadležnosti Ministarstva financija, a predloženim izmjenama takav nadzor provodio bi Odbor za javni nadzor čije članove na prijedlog ministra financija imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske. Sam taj odbor, provodi javni nadzor revizorskih društava, samostalnih revizora putem komore ili ovlaštenih vještaka, a po potrebi, ponavljam po potrebi i u suradnji sa drugim nadležnim državnim institucijama. Drugi element ili druga novina uistinu se odnosi na provođenje provjere kvalitete rada revizora koji isto tako mislim da je kao pravni institut u okviru revizije vrlo bitan i vrlo ga je bitno naglasiti. Dakle, provjera kvalitete rada u nadležnosti je komore koja mora provjeriti neovisno i objektivno da li se revizija obavlja po 3 osnovna strukovno prihvaćena elementa. Naravno, prvo je u skladu sa zakonom ali i u skladu sa međunarodnim revizijskim standardima i metodologijom i drugim pravilima revizorske struke. Za ovlaštene revizore koji obavljaju provjeru kvalitete rada bitni su uvjeti, naravno koje oni moraju ispunjavati uz petogodišnje iskustvo na poslovima revizije. Bitna novina je i to da ih imenuje upravno vijeće komore uz prethodnu suglasnost malo prije spomenutog Odbora za javni nadzor. Što se tiče trećeg elementa gdje se vide te novine i poboljšice u razradi instituta revizije, po mom mišljenju to je svakako i svakako ga treba naglasiti, dakle izvješće o transparentnosti. Dakle, ta izvješća o transparentnosti, revizorska društva i samostalni revizor sastavljaju prilikom obavljanja revizije društva od javnog interesa, a to su dakle trgovačka društva čiji vrijednosni papiri kotiraju na burzi. Zatim, banke i druge financijske institucije, ali isto tako i trgovačka društva od posebnog državnog interesa čiji temeljni kapital prelazi 300 milijuna kuna. Osim izvješća o transparentnosti propisuje se i mogućnost zamjene rotacije ovlaštenih revizija pri obavljanju revizija financijskih izvješća kad se radi o subjektima od javnog interesa. ili na posljetku ali ne manje važno, jer se uistinu radi o novom institutu. Dakle, to je ono pitanje ili odgovor na pitanje tko sve može u Republici Hrvatskoj po odredbama ovog zakona biti ovlašteni revizor. Dakle, propisuje se mogućnost da ovlašteni revizor odnosno revizori mogu biti državljani Republike Hrvatske ili strani državljani kome je potrebno ili kod kojih je potrebno pod jedan: nostrificirati stranu ispravu kojom on dokazuje zvanje, a usudio bih se kazati i znanje i praksu obavljanja ovlaštenog revizora i ono što se malo do sada spominjalo, a meni se čini neobično bitno isto i kod tih i prije ili za vrijeme nostrificiranja potrebno je provjeriti poznavanje cjelokupnog zakonodavstva Republike Hrvatske, a ta provjera poznavanja zakonodavstva Republike Hrvatske naravno da se vrši na hrvatskom jeziku, pa evo implicira da je da je poznavanje hrvatskog jezika, hrvatskog zakonodavstva uz sve ove druge elemente jedan od osnovnih preduvjeta ili preduvjet da bi i strani državljani se u Republici Hrvatskoj mogli baviti ovim poslom. I na samom kraju ili zaključno, ovo je uistinu jedan kvalitetan propis, jedno usklađivanje sa institutima Europske u nije u najpozitivnijem smislu. Ono će uvelike, dakle poboljšati, a o tome su nešto i kolege prije mene govorile i ono toliko bitno načelo povjerenja u financijska izvješća koje je zapravo neophodno u jednom društvu pogotovo kod funkcioniranja trgovačkih društava. Dakle, načelo povjerenja kao osnovni preduvjet da se i tržište u bilo kom smislu upravo na tim vrijednostima i zasniva i upravo ga ja, ovaj propis u tom smislu i podupirem. Hvala lijepa. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Uvaženi zastupnik Damir Sesvečan. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege. Dakle, pred nama se nalazi Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reviziji. Tim zakonom usklađuje se, kao što je već i rečeno, zakonodavstvo Republike Hrvatske sa zakonodavstvom Europske unije i pravnim aktima Vijeća Europe. Njegovo donošenje također je predviđeno planom usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2008. godinu, te je isto tako ovaj zakon jedan dio pregovaračkog poglavlja 6. – Pravo trgovačkih društava koji se odnosi na područje revizije. Važno je naglasiti, što je i državni tajnik spomenuo, da važeći Zakon o reviziji iz 2005. godine da je bio u potpunosti usklađen sa osmom direktivnom sve do 17. svibnja 2006. kada je izmijenjena novom Direktivom Europskog parlamenta i Vijeća o zakonom propisanim revizijama godišnjih financijskih izvješća i konsolidiranih izvješća. Ovim izmjenama i dopunama zakona omogućit će se obavljanje revizije uz hrvatske državljane i stranim državljanima kojima će Hrvatska revizorska komora nostrificirati ispravu kojom dokazuju zvanje ovlaštenog revizora. Oni uz ispunjavanje općih uvjeta za stjecanje certifikata moraju proći i provjeru poznavanja zakonodavstva Republike Hrvatske prema programu komore. Svakako bitna novina ovog zakona koju želim istaknuti je uvođenje uz nadzor struke javnog nadzora. Javni nadzor provodit će se putem samostalnog tijela neovisnog od struke Odbora za javni nadzor. Odbor bi provodio nadzor revizorskih društava, samostalnih revizora i ovlaštenih revizora putem komore ili ovlaštenih vještaka. postigla ta neovisnost od struke, članovi odbora trebaju biti stručne osobe koje poznaju revizorske poslove s tim da nisu bile profesionalno uključene u provođenje revizije najmanje posljednje 3 godine, što se precizno uređuje odredbama članka 42.d. Odbor bi imenovala i razrješavala Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra financija iz kruga predstavnika nadzora financijskog sustava, tržišta vrijednosnih papira, predstavnika Hrvatske narodne banke, Hrvatske gospodarske komore, Ministarstva financija, Akademske zajednice te ovlaštenih revizora. Ovim Zakonom nastavlja se dogradnja sustava provjere kvalitete rada revizorskih društava, samostalnih revizora i ovlaštenih revizora koja je u nadležnosti Komore s ciljem organiziranja provjere kvalitete kako bi ona neovisna o revizorima koji podliježu reviziji, dakle bila neovisna, a jedan od predloženih načina je izdvajanjem posebnih sredstava Komore za tu svrhu. Također, ovim Zakonom uvodi se još jedna novina koja kroz obvezu revizora koji obavljaju reviziju društva od društava od javnog interesa da na svojim internetskim stranicama objavljuju izvješće o transparentnosti. Ono sadrži osnovne podatke o revizoru od ustrojstva strukture vlasništva, referenca, podataka o financijskom poslovanju itd. Novina je i rotacija ovlaštenih revizora pri obavljanju revizije financijskih izvješća društava od javnog interesa, što znači da revizor može ponovo sudjelovati u obavljanju revizije kod istog društva nakon proteka vremenskog razdoblja od najmanje 2 godine. I na kraju vrlo značajna promjena u ovom zakonu je brisanje odredbi vezanih za tarifu revizorskih usluga tako da će se ubuduće cijena revizorskih usluga formirati na tržištu ugovorom između klijenata. Eto, iz tih razloga podržati ću ovaj Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reviziji. Hvala. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. I uvažena zastupnica Nadica Jelaš. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, predstavnici Vlade, kolegice i kolege. Evo i ja ću nekoliko riječi reći o usklađivanju ovog Zakona o reviziji sa europskim zakonodavstvom s tog područja. Naime, okosnicu tog usklađenja čine odredbe koje omogućavaju obavljanje revizije stranih revizora na području Republike Hrvatske, dok se drugi dio usklađenja odnosi na provedbu javnog nadzora nad nad revizorskom strukom i provjeru kvalitete rada revizorskih društava te samostalnih i ovlaštenih revizora. Oko ovog ulaska stranih revizora na područje Republike Hrvatske zapravo se nema što posebno reći. Nedavno smo usklađivanjem Zakona o odvjetništvu omogućili i stranim odvjetnicima obavljanje odvjetničkih poslova u Republici Hrvatskoj, dakle Europa širi svoje tržište u svim segmentima, odnosno usklađenja s europskim zakonodavstvom uglavnom se i svode na otvaranje mogućnosti ulaska Europe u Hrvatsku, odnosno na osiguranje pristupa našim resursima od onih prirodnih preko infrastrukturnih do stručnih, dakle ljudskih. A kad već povlačim paralelu između odvjetnika i revizora ne mogu ne podsjetiti i na jednu vrlo interesantnu razliku. Naime, revizorima se, eto kao što smo čuli u prethodnim diskusijama ostavlja zakonska mogućnost da svoje usluge valoriziraju na tržištu, dakle da naknade za obavljenu reviziju utvrde ugovorom, dok za cijene usluga odvjetnika ne važe načela slobodne tržišne utakmice, već odvjetničke tarife odobrava, kao što znamo Sabor. Dakle, potpuno različit tretman dviju podjednakih struka. Kad pak je riječ o javnom nadzoru, valja reći da je do sada javni nadzor nad revizorskom strukom općenito te nad Revizorskom komorom bio u nadležnosti Ministarstva financije. Predloženim izmjenama javni nadzor prelazi u nadležnost posebnog tijela samostalnog i neovisnog od struke koje će se zvati Odbor za javni nadzor. No, članove tog odbora kojih je 7 ipak predlaže Ministarstvo financija, a imenuje ih i razrješava Vlada. Pretpostavka neovisnosti ovog odbora je njegova financijska neovisnost, zbog čega će se njegove aktivnosti financirati preko Komore, a po potrebi i sredstvima državnog proračuna i u tom smislu će biti potrebno u državnom proračunu godišnje osigurati oko dvjestotinjak Odbor za javni nadzor imao bi i zadatak da surađuje sa srodnim nadzornima tijelima drugih država članica Europske unije, ali i trećih zemalja, naročito po pitanjima utvrđenih nepravilnosti u radu stranih ovlaštenih revizora i revizorskih tvrtki. Ovo su najznačajnija usklađenja sa europskim zakonodavstvom, no osim tih značajnih provode se i ona manje značajna ili se bar takvima pokušavaju prikazati. Naime, pod krinkom manje značajne promjene mijenja se sastav i broj članova Upravnog vijeća Komore na način da se broj članova smanjuje s 11 na 7, a ukida se i regionalna zastupljenost članova uz davanje prednosti predstavnicima velikih revizorskih tvrtki. Razlog za ovu promjenu, prema riječima predlagača jest lakše obavljanje posla i mogućnost da u radu Upravnog vijeća sudjeluju predstavnici velikih revizorskih tvrtki umjesto revizorskih tvrtki iz različitih hrvatskih regija kao što je do sada bio slučaj. Ovo po meni uopće nije nevažna promjena pogotovo ako se zna da u nadležnosti upravnog vijeća imenovanje ovlaštenih revizora koji obavljaju provjeru kvalitete rada revizorskih društava i samostalnih revizora i pogotovo ne u zemlji s visokom razinom korupcije, kakva je Hrvatska. Naime, ova odredba je dvostruko diskriminatorna. Jednom jer favorizira Zagreb, znamo naime da samo u Zagrebu postoje velike revizorske tvrtke i drugo put jer opet favorizira Zagreb budući da revizorske tvrtke iz drugih hrvatskih regija više neće moći utjecati, bojim se ni na što. Ovakva odredba u potpunoj je suprotnosti s potrebom decentralizacije Hrvatske, odnosno nažalost i na primjeru ovog zakona vidimo da je decentralizacija zapravo obmana, odnosno mrtvo slovo na papiru. Nema decentralizacije Hrvatske bez decentralizacije njenih resursa, a stručni ljudi su svakako najvažniji resurs. U manjim lokalnim sredinama nema ni jačih revizorskih društava, ni odvjetničkih društava, ni društava za porezno savjetovanje, ni zavoda, ničega što bi jamčilo brži razvoj. Sve se koncentrira u Zagrebu. Kako da se mali nose s velikima, odnosno konkretno, zamislite situaciju da mali revizor stane na žulj velikome, zamjeri mu se, odmah će biti eliminiran s revizorskog tržišta. Nestati će ili će biti najamna radna snaga velikoj revizorskoj kući koja će, naravno ubirati vrhnje, a malima ostaju mrvice. Jednostavno mislim da to nije dopustivo. Osim toga, ovakvo zakonsko rješenje smanjuje kvalitetu revizorskog posla, velike revizorske kuće radi ostvarenja većeg profita, zapošljavaju velik broj mladih ljudi bez iskustva jer do ovlaštenih revizora je doista teško doći. A da je teško naći iskusnog revizora vidi se i po odredbi iz ovog Prijedloga zakona kojim se dosadašnji kriterij da ovlašteni revizor za obavljanje provjere kvaliteta rada revizora i revizorskih društava mora imati 10 godina staža, dakle taj se kriterij bitno ublažava tako da je sada dovoljno samo pet godina radnog iskustva. Dakle ti mladi ljudi pregledavaju samo jedan uski segment poslovanja revidiranog subjekta i na tome se zapravo praktički temelji revizorsko mišljenje, sve ostalo poznato je iz prijašnjih godina, jer znamo da je revizorski poslovni odnos višegodišnji i za sve to se naplaćuje velik novac. Novost u prijedlogu zakona je i izvješće o transparentnosti o čemu smo dosta čuli, koje će se izrađivati za trgovačka društva čije dionice kotiraju na burzi za banke i i trgovačka društva od posebnog državnog interesa čiji temeljni kapital prelazi 300 milijuna kuna. Ova izvješća također će izrađivati samo velike revizorske tvrtke, a odredba da se ovlašteni revizori koji potpisuju ta izvješća moraju rotirati, neće u suštini ništa promijeniti jer će se rotirati samo ovlašteni revizor, ali u okviru iste revizorske kuće. Dakle ne mijenja se revizorska kuća samo ovlašteni revizori unutar nje. Dakle da zaključim, moja osnovna zamjerka na ovaj prijedlog zakona je centralizacija revizorske struke, izuzetno važne struke, ugledne struke, do sada nekompromitirane struke što je u Hrvatskoj rijetkost, dakle ta jedna centralizacija na štetu malih tvrtki izvan Zagreba. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Želi li predstavnik Vlade uzeti riječ? Da. Uvaženi Zdravko Marić, državni tajnik u Ministarstvu financija. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Dame i gospodo zastupnici, evo ja bih prije svega želio se zahvaliti svima koji su se danas javili za riječ i sudjelovali u raspravi. Neka od pitanja i komentara koje sam čuo u svakom slučaju mogu potvrditi da su i u okviru radne skupine koja je radila na izradi ovoga zakona zapravo i bila i tada spomenuta. Ja bih se kronološki osvrnuo na neke od točaka koje sam čuo i ukratko ih iskomentirao. Što se tiče novina ovim zakonom o davanju mogućnosti i stranim državljanima da obavljaju reviziju u Republici Hrvatskoj, u svakom slučaju mislim da su i neki od kolega zastupnika i odgovorili na to pitanje. Dakle isključivo je namjera bila u svakom slučaju dakle usklađivanje sa europskim direktivama. Ono što je vrlo važno za reći, dakle od takvih osoba mi ne možemo tražiti diplomu poznavanja hrvatskog jezika, ali možemo od njih tražiti provjeru znanja hrvatskog zakonodavstva u zakonu u članku 3. točno piše, dakle na području računovodstva i revizije, trgovačkog prava, poreznog prava i radnog prava. Isto tako komentar i sugestija vezano za odgodu primjene Izvješća o transparentnosti i rotaciji ja bih tu se referirao upravo na nešto što nas je zapravo i struka zamolila i tražila, to je nešto što je europskom direktivom, osmom direktivom zapravo na snazi u zemljama članicama ali u svakom slučaju njihova iskustva nam pokazuju koliko je njima potrebna određena prilagodba da je možda u tom kontekstu bolje ipak malo pričekati. Što se tiče ukidanja tarifa one idu praktički sa danom stupanja na snagu ovog zakona. Što se tiče odbora za javni nadzor i imenovanja, čuli smo u komentarima koristila se upravo ključna riječ: "neovisnost". Međutim ja bih ovdje spomenuo, dakle osnovna poruka neovisnosti je neovisnost od struke u smislu da se nadzire kvaliteta i provodi kvaliteta rada struke revizorske, je tu naglasak na neovisnosti od Vlade. Jer vi točno, jer i citiran je članak zakona 42.d gdje točno kaže da će Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra financija imenovati odbor koji ima sedam članova, a njega čine predstavnici nadzora financijskog sustava, … tržišta vrijednosnih papira Hrvatske narodne banke, Hrvatske gospodarske komore, Ministarstva financija, Akademske zajednice te ovlaštenih revizora. Dakle u svakom slučaju tu je veći naglasak i zapravo pravi naglasak na neovisnosti od komore. Što se tiče proširenja vremenskog obuhvata rotacija, a i samog proširenja u smislu toga da se ne odnosi samo na ovlaštenog revizora nego na cijelu pravnu osobu, odnosno da li samostalnog, da li revizorskog društva, tu treba zapravo reći da u svakom slučaju ćemo razmotriti i tu sugestiju, međutim u ovom trenutku to zapravo i nije potrebno, jer ovlašteni revizor je taj koji potpisuje izvješće o reviziji i on ima zapravo povrh svega toga zapravo ovaj odbor za javni nadzor, ipak je to krovno tijelo koje zapravo ima još u krajnjoj instanci mogućnost kontrole kvalitete Što se tiče smanjenja broja i ukidanje regionalne komponente u Odboru za javni nadzor, odnosno u komori, ja bih svakako rekao da namjera ni u kojem slučaju nije bila nikakva centralizacija, nego dapače u konzultacijama i zapravo sugestije i struke i članova i komore zapravo su nam pokazali i ukazali da bi bilo potrebno zapravo smanjiti i broj tih članova upravnog vijeća kako bi se efikasnost poslovanja zapravo poboljšala, pospješila, ali u svakom slučaju nije bilo nikakve namjere da bi se tu u ikojem slučaju zapravo kočio proces decentralizacije, odnosno oda bi išlo u smislu centralizacije. Što se tiče pitanja, odnosno komentara vezano za godine rada, odnosno godine iskustva potrebno kod ovlaštenog revizora, ja mislim da u svakom slučaju tu trebamo gledati o kvaliteti i efikasnosti posla i ponavljam još jedanput upravo to jedno takvo tijelo kao Odbor za za javni nadzor zapravo će služiti upravo svrsi da se ocijeni da li je, pa i mlađi ili stariji revizor, ovlašteni revizor napravio svoj posao kako treba. Evo još jedanput ja vam se svima zahvaljujem u svakom slučaju na komentarima i sugestijama. Uzeti ćemo u obzir sve što je ovdje rečeno u tijeku ove rasprave.

mi zapravo ne omogućavamo da strani revizor ne mora poznavati hrvatski jezik. Naime provjera njegovog poznavanja hrvatskog zakonodavstva vrši se na hrvatskom jeziku. Kako će on položiti takvu provjeru ako ne poznaje jezik. To sam ja i u svom izlaganju upozorila. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** To baš i nije bio pravi ispravak, ali dobro, prošlo je. Zaključujem raspravu. Glasovati ćemo kada se steknu za to potrebni uvjeti.